Gospođe i gospodo zastupnici! Otvaram sjednicu. Na dnevnom redu je rasprava o prijedlogu liste kandidata za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Prijedlog akta sukladno članku 125. Ustava Republike Hrvatske i članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora dostavio je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Molim predsjednika odbora gospodina Dražena Bošnjakovića da uzme riječ. Izvolite!

u svezi s člankom 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora jednoglasno podnosi Hrvatskom saboru Prijedlog odluke za izbor pet sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji je utvrdio na sjednici 4. listopada 2007. godine, te predlaže Hrvatskom saboru da odluku o izboru pet sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske donese na 27. sjednici. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske. Sukladno članku 9. stavku 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske predsjednik Ustavnog suda je 6. lipnja 2007. godine izvijestio Hrvatski sabor da 7. prosinca 2007. godine istječe mandat sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske i to: profesoru doktoru Smiljku Sokolu, Marijanu Hranjskom, Ivanu Mrkonjiću, Vici Vukojeviću, profesoru Petru Klariću, Emiliji Raić, profesoru doktorici Jasni Omejec, magistru Ivanu Matiji. Hrvatski sabor je na sjednici 13. srpnja 2007. godine donio Odluku o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i to: doktora Marka Babića, Snježane Bagić, profesorice Jasne Omejec. Zbog rečenog je potrebito do 7. prosinca 2007. godine izabrati još pet sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske kako bi Ustavni sud nastavio djelovati u punom sastavu. Člankom 125. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske i člankom 6. stavkom 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi Odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora uputio je sukladno članku 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor pet sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Poziv je objavljen u "Narodnim novinama", broj 80 iz 2007. godine. Na poziv su pravovremeno stigle kandidature: Branka Čižmeka, magistra Miljenka Čunija, Erkole Golja, docent doktor Mario Jelušić, magistrica Mirjana Juričić, Dunja Kalođera, Mirko Klinžić, magistrica Antonija Kovačić, Tonči Majca, Đorđe Marović, Orhideja Martinović, Ivan Matija, Zoran Pičulja, Aldo Radolović, Milka Savić, Mladen Turkalj, Slavko Zadnik. Odbor je utvrdio da svi kandidati ispunjavaju uvjete za izbor suca Ustavnog suda utvrđenog Ustavom i Ustavnim zakonom i prihvatio je kandidature. Člankom 6. stavkom 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da nadležni odbor obavlja javni razgovor sa svakim kandidatom koji ispunjava uvjete za izbor za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. I na temelju prikupljenih podataka i rezultata razgovora sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske, s tim da lista kandidata u pravilu sadržava više kandidata od broja sudaca Ustavnog suda koji se bira. Odbor ja pozvao na javni razgovor sve kandidate. Tijekom javnog razgovora članovi odbora kandidatima su uputili pitanja na temelju kojih su stekli dojam o kandidatima kao stručnim djelatnicima i osobama. kandidata sudjelovao u prethodnom postupku za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske članovi odbora su zaključili da je tijekom javnog razgovora ne ponavljaju tim kandidatima pitanja iz prethodnog razgovora već da se njihovi odgovori uzmu u obzir i prigodom ovog odlučivanja o kandidatima koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda. Nakon razgovora odbor je utvrdio da Hrvatskom saboru predloži listu kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda na koje je sedam kandidata poredanih na listi prema broju dobivenih glasova. Prigodom utvrđivanja prijedloga liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske odbor je uzeo u obzir uočenu izvrsnost istaknutu u životopisu pojedinog kandidata te dojam iz javnog razgovora. Također je vodio računa o poštivanju ustavne odredbe o ravnopravnosti spolova i učešću većeg broja žena u sastavu Ustavnog suda te potrebama Ustavnog suda za stručnjacima u pojedinim područjima nakon prestanka mandata osam dosadašnjih sudaca Ustavnog suda. Sukladno članku 6. stavku 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu odbor daje i obrazloženje iz kojeg je razvidno zašto je pojedinim kandidatima dao prednost pred ostalim kandidatima. Dakle, utvrdili smo listu, užu listu na kojoj je sedam kandidata i to: Ivan Matija, Zoran Pičulja, Mirko Klinžić, Mirjana Juričić, Antonija Kovačić, Aldo Radolović i Mario Jelušić. Za Ivana Matiju, dosadašnjeg suca Ustavnog suda odbor se opredijelio zbog njegovog djelovanja kao suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. On se afirmirao kao sudac već, njegovog kontinuiranog stručnog usavršavanja tijekom radnog iskustva i pozitivnog dojma iz javnog razgovora. Za Zorana Pičuljana, sadašnjeg zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu odbor se opredijelio zbog njegovog dugogodišnjeg iskustva bavljenja javnim pravom i diplomatskog iskustva te pozitivnog dojma iz razgovora. Za Mirka Klinžića, sadašnjeg predsjednika Općinskog suda u Zagrebu odbor se opredijelio zbog dugogodišnjeg iskustva kao suca, specijalista i za Građansko i za Kazneno pravo, njegovog javnog djelovanja te pozitivnog dojma iz razgovora. Za Mirjanu Juričić, sadašnju sutkinju Upravnog suda Republike Hrvatske odbor se opredijelio radi njenog stručnog djelovanja u upravnom području te pozitivnom dojmu iz javnog razgovora. Antoniju Kovačić, sadašnju sutkinju Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske odbor se opredijelio zbog njenog djelovanja kao sutkinje, kontinuiranog stručnog usavršavanja tijekom radnom iskustva te pozitivnog dojma iz razgovora. Za profesora Alda Radolovića odbor se opredijelio zbog njegovog impresivnog životopisa, širokog obrazovanja i interesa, stručnog i javnog djelovanja te pozitivnog dojma iz razgovora. Za Marija Jelušića odbor se opredijelio na temelju njegovog znanstvenog i stručnog djelovanja kao docenta na Katedri ustavnog prava Pravnog fakulteta te njegovog javnog djelovanja. Odbor uz svoj prijedlog dostavlja životopise svih kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i kompletnu dokumentaciju. Ističemo da je postupak kandidiranja i predlaganja za izbor za suce Ustavnog suda proveden potpuno transparentno a sjednici odbora i javnom razgovoru nazočili su i predstavnici OESCE-a, GONG-a i medija. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDSS-a poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

Nije da nas je previše jutros u vezi sa ovom po meni važnom temom, ali koliko god da jeste ovo je jedinstvena prilika u kojoj se mi zastupnici Hrvatskoga sabora susrećemo sami sa sobom. Između nas i onoga čime se bavimo nema Vlade, između nas onoga čime se bavimo nema nikoga trećega. Postoje samo temeljne ustavne vrijednosti, postoje samo temeljne društvene vrijednosti, postoje samo temeljne profesionalne vrijednosti i mi u odnosu prema njima. Prema tome, kad danas raspravljamo i odlučujemo o ovoj temi onda zapravo raspravljamo i o sebi i pokazujemo kakvi smo, dokle smo dospjeli i u kojoj mjeri smo u stanju odgovoriti na ovakav izazov kao što je izbor sudaca Ustavnoga suda. Klub SDSS-a se nadao da će prilikom izbora za suce Ustavnoga suda nakon toliko vremena među sucima Ustavnoga suda biti izabran ili izabrana pripadnica nacionalne manjine. Ne zato što taj sud ne bi mogao funkcionirati bez nje ili njega, ne zato što je to uvjet po kojem bi on pokazivao svoju otvorenost nego zato što bi to trebalo biti simboličko mjesto, simbolički pokazatelj da se od najvišeg mjesta otvara prostor integracije pripadnika nacionalnih manjina u pravosudni sistem gdje ih i prema nalazima Ministarstva pravosuđa kako 2005., 2006. i 2007. ima daleko ispod postotka njihovog udjela u društvu. Drugo, mislili da će barem simbolički u Ustavni sud i u njegov rad ući i problematika koja je vezana uz pripadnike nacionalnih manjina, uz njihov život, uz njihovo iskustvo u proteklih šesnaest, sedamnaest godina ali to se nije dogodilo nego je upravo to bio razlog da se to ne dogodi. Kandidatkinja koja je u prvom krugu bila podržana od ovog odbora, koja je dobila značajan broj glasova onih koji su bili u dvorani danas nije prošla zato što je netko odlučio da zaviri u njezine spise pred Ustavnim sudom. Ja ne znam da li je taj netko napravio prekršaj, ja ne znam da li je to dopustivo i zakonito ali znam da se to nije dogodilo ni sa kojim drugim kandidatom ili kandidatkinjom za Ustavni sud. Znam isto tako da se to nije dogodilo ni sa kojim članom Ustavnoga suda u aktualnom sastavu ali jeste se dogodilo sa kandidatkinjom gospođom Milkom Savić, ne zato što je ona htjela da se to dogodi, ne zato što ona ima poziciju iskazanu u izjavama njezinih klijenata i klijentica nego zato što doista postoji fenomen kojem se mi kao stranka sa ovom Vladom i Međunarodnom zajednicom bavimo a to je pitanje bivših nosilaca stanarskih prava. Kako i pod kojim uvjetima su ti ljudi izbačeni iz svojih stanova, kako i pod kojim uvjetima su izgubili svoje stanove, kako i pod kojim uvjetima nisu više mogli natrag u svoje stanove. Ako ti ljudi koriste termine koje mi ne želimo čuti, koji nisu uvriježeni, koji nam ne pripadaju to nije razlog da se kandidatkinju, da se taj problem gura pod tepih. Ali kad već jeste to tako, kad se gospođu Savić nije ni sa profesionalne, ni sa etičke, ni sa bilo koje druge strane osporavalo i dovodilo u pitanje nego sa jedne politički osjetljive strane onda gospođe i gospodo, kolegice i kolege zastupnici budimo pošteni prema sebi pa pogledajmo i primijenimo sve druge kriterije koje ovaj dom treba primjenjivati za sve druge kandidatkinje i kandidate. Da li netko tko se početkom devedesetih istakao u procesu privatizacije koja do te mjere danas opterećuje ovu državu, njegov narod, njegove građane može sjediti u Ustavnom sudu. Po mojem mišljenju ne, ali sjedi. Dakle, mi raspravljamo ovdje o pogreškama teškim, velikim u pogledu procesa privatizacije ali naravno naša vjerodostojnost ne može biti potvrđena da se upitamo da li netko tko sjedi u Ustavnom sudu i tko je kumovao u tom procesu može sjediti u tome. To nećemo uraditi ali naravno hoćemo propitivati kandidatkinju Milku Savić s obzirom na to što su i tko su njezini klijenti i koje su njihove muke. Jednako tako nećemo se zapitati što je sa članovima Ustavnoga suda koje međunarodna i domaća javnost dovodi u kontekst ratnih zbivanja i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Ali ćemo zato postaviti pitanje što je sa kandidatkinjom Milkom Savić i njezinim klijentima. Imaju li oni pravo dolaziti pred Ustavni sud sa svojim teškoćama i sa svojim problemima. Gospođe i gospodo dobro je u neku ruku da gospođa Milka Savić nije dospjela tamo gdje je krenula. I gdje smo se nadali da će doći. Jer bi ispalo da je ona još jedan od partijski podržanih kadrova kakvih ima u Ustavnom sudu i kakvih ima među kandidatima koje ćemo mi danas glasati. Koji drugih referenci nemaju osim što imaju svoju partiju i svoje drugove u partiji koji će ih podržati. Koji se ni u čemu drugomu nisu istakli. Ni u svome radu niti imaju godine radnoga staža u odvjetništvu ili bilo čemu drugome, ali jesu zato što se Ustavni sud razumije kao mjesto gdje treba udomiti one koje treba udomiti. Pa se ja onda pitam i mi iz Kluba SDSS-a čemu služi Ustavni sud? Zato da se u njega pošalje one koji su isluženi na određenom tipu politike? Zato da se u njega pošalje one koji u danom momentu trebaju biti zbrinuti jer partija neke treba zbrinuti ili stranka. Ili Ustavni sud doista treba biti mjesto u koje ćemo izabrati najbolje ljude. A koliko je to teško bilo za izabrati najbolje ljude pokazuje apsurd izbora i onoga ciklusa oko izbora u koji jedan profesor sveučilišni sa međunarodnom afirmacijom, sa međunarodnim ugledom nije mogao ili gotovo jedva prošao pored kandidata sa krajnje sumnjivom radnom i drugom biografijom. Ne zahvaljujući Vladi, ne zahvaljujući javnosti gospođe i gospodo nego zahvaljujući nama, našem razumijevanju stvari, našem viđenju stvari i našem položaju oko toga. Sada imamo među kandidatima one koji su prošli, za koje se prema javnom pogovoru vuku, naravno toga nije bilo u medijima u tolikoj mjeri niti su se glasnogovornici različitih grupacija i interesa javili oko toga. Vuku korupcijski, korupcijske reference. Oni su tu i oni su među ozbiljnim kandidatima za članove Ustavnoga suda. Mi ćemo naravno radi našeg dogovora, radi nekog mira među nama, radi toga što svatko treba na neki način udomiti nekoga svoga mi to nećemo propitivati. Nije skandalozno kada jedan kandidat za Ustavni sud ne zna odgovoriti što bi sa abortusom? Pa ako mu je svjetonazor da je protiv abortusa neka to kaže. Ako mu je svjetonazor da dozvoljava abortus pa neka to kaže. Ali ne može biti i pošten i pogreban kao što kažu u našem narodu i ne reći ništa od toga. Jer ga to diskvalificira kao mogućeg kandidata za Ustavni sud gospođe i gospodo. Jer Ustavni sud mora odlučivati, mora se priklanjati pro et contra. A ne može biti između. Ne mogu ni ustavni suci biti između u tom pogledu. Takav je naravno vrlo ozbiljan kandidat za Ustavni sud. I vjerojatno će mnogi dignuti ruke ovdje za njega.

Ima i drugih gospođe i gospodo ali ljudi imaju pravo da budu zaštićeni od svojih ambicija. Ljudi imaju pravo da budu zaštićeni od onoga što su njihove biografske komponente. Neovisno o tome kako je tko i do čega došao. U tuđu intimu i privatnost nećemo zavirivati koliko god i ona sama po sebi bila upitna. Ali to mi sebi ovdje ne smijemo dozvoliti. Ali jednako tako i pri izboru, pri podržavanju trebali bismo voditi računa o tome. Druga je stvar da li mi želimo da Ustavni sud i članovi Ustavnoga suda čak i ne na tako daljinski mehanizam budu upravljani jer su nam prilično blizu ovdje. Ili želimo doista ljude koji će biti u stanju u skladu s najvećim principima i najvećim vrijednostima odlučivati o najosjetljivijim pitanjima i konačnim pitanjima vrijednosti Ustava na koji smo prisegli.

Gospođe i gospodo, kolegice i kolege zastupnici. Klub SDSS-a u kandidatima koje je naš cijenjeni predsjednik Odbora za Ustav gospodin Bošnjaković pročitao ne vidi od možda jednog ili dvojice, jedno ili dvoje one koje bi mogao podržati. Ako se rukovodimo onim što su vrijednosti za koje nakon nekoliko generacija izbora za Ustavni sud bismo se mogli već u dovoljnoj mjeri uvježbati da ih počnemo primjenjivati. Ali svatko bi se ponečega morao odreći. Mi se naravno nećemo odreći gospođe Savić zbog toga što je doživjela u javnosti. Nećemo se odreći ni zbog toga što je preuzela obavezu da se bavi ljudima kojima se neki drugi nisu htjeli baviti. Čak ni iz pozicije Ustavnoga suda jer je godinama trebalo da ti spisi dođu na rješavanje, da ih netko pogleda. Da netko da nekakav odgovor. Ali sasvim sigurno nemam iluzije da ćemo nakon ovoga nešto bitno promijeniti. Sasvim sigurno nemam iluzije da se praksa po kojoj u najvećem broju slučajeva u Ustavni sud ne dospijevaju oni koji se doista ističu u svojoj profesiji. Koji se doista ističu po doprinosu pravosudnoj praksi i pravosudnoj teoriji u Republici Hrvatskoj i u međunarodnim okvirima. Nego oni koji u različitim aspektima i po različitim kriterijima stranačke ili koje druge pripadnosti dospijevaju tamo. Ako gospođa Savić nije ispunila neki od tih kriterija ja bih volio da se o tome raspravljalo. Da se raspravljalo o tome koliko je profesionalno, koliko nije. Ovako reklo bi se likvidirana je po kratkom postupku u jednom osjetljivom za nas pitanju koje sasvim sigurno nije nešto što bi je trebalo kvalificirati, a niti diskvalificirati za ovaj posao. Ali kad je već tako i kad smo već krenuli u tom pravcu samo želim još jedanputa pozvati da razmislimo imamo li među ovih 7 kandidata, imamo li među onima koji sjede u Ustavnom sudu, imamo li među onima koje smo predložili doista ljude koji su vrijedni te podrške. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče toliko sam uzbuđen, a i strah me je govoriti nakon ovoga izlaganja jer samo vidite ovu zadnju rečenicu da je gospođa Milka Savić, citiram,: "Likvidirana po kratkom postupku.". To je rečenica iz onoga vremena velikoga brke koji je vladao svijetom, a znademo dok su veliki brkovi vladali svijetom kakva je bila sloboda. Zatim, gospodin je rekao mi ne želimo da Ustavni sud bude na daljinsko upravljanje, bez obzira na to što nam je tu blizu. Vi ste gospodine predsjedniče trebali reagirati zato što je uvrijedio Ustavni sud. A ja osobno mislim da mi svi moramo biti Milka Savić jer ta gospođa je govorila o etničkom čišćenju u Hrvatskoj. Ja vam mogu reći da je u mojoj maloj uličici gdje sam bio podstanar '91. godine u jednoj noći očišćeno 14 obitelji. Jedan iz te obitelji je drugi dan postao zamjenik generalnog direktora Poljoprivrednog kombinata Beograd i otkrilo se je poslije da je bio pukovnik UDBA-e. I zato ja želim da svi budemo Milka Savić. Hvala lijepa. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora ja bih ispravio samo jedan netočan navod gospodina Pupovca gdje je ustvrdio da prema javnom pogovoru neki kandidati su u korupcijskim aferama učestvovali. Ja to ne smatram točnim, nego je točno da se neki kandidati o kojima se danas govori tu jasno, javno stavili se u službu pobunjenih Srba u rušenju mlade hrvatske države. To je točno i to je istinito. Zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite, klub HSLS-a. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo. U pravu je kolega Pupovac kada kaže da je ovo priča o nama. I mislim da treba imati političke, građanske hrabrosti i suočiti se sa onim stavovima, argumentima koji nam se možda na prvi pogled i ne dopadaju. Kažem, priča o nama, o našim odnosima, o našim interesima, o našoj političkoj kulturi. I ja sam bio vrlo nezadovoljan, gotovo i nesretan kada u srpnju mjesecu je došlo do opstrukcije zapravo izbora sudaca Ustavnoga suda. To je politika, to je možda i legitimno. Svaki klub, svaki pojedinac ima pravo i da artikulira i svoj interes, pa i na način da opstruira. Iako sam rekao onda i danas ću to ponoviti trenutak za opstrukcije nije bio nimalo povoljan. Znalo se točno da će biti još u rujnu i listopadu samo još jedna sjednica Hrvatskoga sabora. I doista ova matematika i moguća disperzija glasova, moguća opstrukcija je prijetila opasnošću da nitko ne bude izabran i da mi uđemo u izbore bez kompletnoga Ustavnoga suda. To se dogodilo ako se ne varam u Ukrajini pa je Vijeće Europe moralo da delegira svoje suce i Ukrajini prije nekoliko godina su tuđi suci pratili valjanost ustavnosti izbora. Ja sam kažem protestirao protiv te opstrukcije odnosno protestirao sam protiv odnosa politike prema institucijama. Jučer smo isto također govorili upravo o svim problemima s kojima se mi u ovoj tranzicijskoj Hrvatskoj suočavamo. A to je upravo da institucije nemaju nikakav ugled. I ugled treba strpljivo graditi. On se ne stvara preko noći, ne stvara se dekretima nego upravo upornim političkim radom, dobrom voljom i implementacijom doista svih onih vrijednosti koje pripadaju građanskoj demokraciji.

I upravo i ta opstrukcija i mnoge prijašnje rasprave, pa i ovaj današnji početak rasprave pokazuje da je izbor sudaca Ustavnog suda je par excellence politička stvar. To sam govorio i '99. godine, u ne znam i u travnju ove godine i u srpnju i evo sada ponavljam. I s tim se moramo suočiti. Mi ne možemo, mi ne možemo, odnosno misliti da ovdje kada se, a budući doista između nas i ovoga izbora nema nikog drugoga da nije u igri politika,

ili nećemo učiniti na neki način je podloga za projektiranje budućnosti jedne tako važne institucije. Kriteriji koji se nudi, koji je prošli puta kolega Letica bio onako izradio su bitni, su vrlo, su samo jedni od kriterija, rodni, profesionalni, kriteriji rekontinuiteta, regionalni kriteriji, etnički kriteriji. To sve stoji. Ali postoji i nešto drugo. To je isto temu koju mi ovdje moramo otvoriti i mi moramo predati odgovornost ne samo pred, i pred hrvatskom javnošću, ali mislim da su indikacije puno šire što mi zapravo od toga suda želimo. da li mi imamo viziju toga što će taj sud zapravo u sljedećem mandatu 2007. do 2015. raditi. Da li mi imamo viziju? Da li mi znamo što nas na tom putu čeka pa što zapravo i čeka te suce? Pa jesmo mi svjesni da će upravo u ovom mandatu 2007./2015. zapravo biti glavni problem kako implementirati ovdje stečevine europske, prava Europske unije na našu unutrašnju situaciju? Ako smo toga svjesni onda moramo biti svjesni da se mora promijeniti i paradigma biranja sudaca i onih poželjnih onih osoba koje će unutra sjediti. To više ne može biti sedam federacija, na neki način svoj vijek manje-više priveli kraju i sada na neki način da to bude počasna funkcija. Ne, ovo je vrijeme mobilnosti, vrijeme kreativnih ljudi i ljudi koji doista mogu i koji razumiju ono što se zapravo događa negdje drugdje što treba ovdje implementirati. Znači na tuđu kompleksnost moramo odgovoriti svojom kompleksnošću i to je temeljni problem. I upravo zbog toga su upravo te reference bitne ljudi koji to jest čast ali ne može biti samo jedino i čast nego će zapravo tamo morati odraditi ono što se zove, to je ta kontaktibilnost i mogućnost da se zna, razaumije, prati, sudjeluje, aktivno participira i to primijeni vamo. Nije dosta domaće znanje. Nije dosta. I upravo zbog toga bi u ime klupa bi upravo apelirao i na taj kriterij, da i taj kriterij mora biti vrlo bitan. Dići ruku i sjećam se kada je bila rasprava da li kolega Krapac ili kolega … kada sam rekao glasati po svojoj savjesti, imati zapravo u vidu upravo ove elemente. Ove elemente koji su zapravo bitni ili kako barem, možda sam u krivu, ali barem tako vidim zapravo budućnost ovoga suda, a nikako ne kao neki prostor, neko mjesto gdje ćemo ne znam udomiti ljude koji kažem razloga koji svakako nisu, ne mogu odgovoriti onim zadaćama koje nas čekaju u budućnosti. I upravo u tom smislu danas ako bude i glasovanje, ja bih apelirao i na kolege da doista između inoga vode računa i o i o tom kriteriju. Isto također, samo za kraj to moram reći. Vidite da se ništa između srpnja i rujna, odnosno listopada dramatično nije dogodilo, da su se manje-više javili isti ti ljudi i da bez obzira koliko smo kao inzistirali na nekoj transparentnosti, javnosti, dužini, kvantitet svaki put nije kvalitet. Znate ne prelazi to da će nužno prijeći da se nešto bitno u međuvremenu promijenilo. Doista kažem nadam se danas neće doći do opstrukcije kao što je došlo u srpnju mjesecu i kada smo se kažem ponovo suočili i ponovo natjerali odbor da odradi jedan vrlo delikatan posao osim što smo im omogućili da dva puta pod pritiskom. Onako bili bi samo jedanputa pod pritiskom, ovako je kolega Bošnjaković i njegov odbor zapravo dva puta se našao pod pritiskom svih ovih interesa od političkih, privatnih pa na dalje, dva puta. Tako da kažem ništa, oni argumenti opstrukcije iz srpnja mjeseca su nas doveli još jedanputa i da još jedanputa ponovimo i ove upravo opore riječi koje na neki način moramo i mi preuzeti svoju političku odgovornost, jer upravo ovdje sjedimo kao predstavnici građana koji ipak moraju donositi najbolje odluke, a mislim da je to moguće i umjesto da od ovih izbora radimo svečanost jer to jest svečani trenutak, mi zapravo svaku priliku koristimo za škandal i to nam se ovako doista eto već kontinuirano događa, a to nije dobro i to upravo pokazuje da naša tranzicija da je i dalje opterećena ovim pred političkim elementima i da taj recidiv prošlosti nikako da ga se oslobodimo.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Netočno je ustvrditi da mi birajući ustavne suce zastupamo svoje pojedinačne ili nekakve osobne interese. Dakle ako je ono prije bila uvreda za Ustavni sud, onda je ovo uvreda za nas zastupnike. prva, a pretpostavljam i svi moje kolege, biramo ustavne suce prema načelu općeg dobra i usluge hrvatskoj državi. I drugi netočan navod da oni trebaju kreativno raditi. Ja od ustavnih sudaca očekujem isključivo da rade i dosljedno primjenjuju hrvatski Ustav, hrvatske zakone i hrvatske propise i ništa više i ništa manje. Hvala. Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Mi se danas ovdje trebamo dogovoriti kada govorimo o prijedlogu odluke za izbor pet sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, je li nama bitnije udovoljiti formi ili sadržaju. Ako nam je bitno udovoljiti formi onda je stvar jednostavna, treba znači izabrati od pet sudaca Ustavnog suda i onda smo mi formalno napravili ono da Ustavni sud ima pun sastav kako je to predvidio Ustav i Ustavni zakon za Ustavni sud. Ali mislim da je temeljna bit je u tome da mi trebamo biti, sve više odgovarati sadržaju, a sadržaj je taj da se mora promijeniti puno toga i napraviti cjelovita jedna reforma funkcioniranja pravne države, pravosudnoga sustava da bi se i oživotvorilo načelo vladavine prava. Moramo biti svjesni da je člankom 128. Ustava točno određen djelokrug rada i nadležnost Ustavnog suda, sve su to krupna pitanja, o da odlučuje o suglasnosti zakona sa Ustavom, drugih propisa i svega onoga što Ustavni sud radi, a znamo da se ta nadležnost stalno povećava. Na žalost svjedoci smo da od razine sudova nižih do Ustavnoga suda koji ne spada u sudbeni dio kao takav, ali spada u ovaj dio pravosuđa, nikad nismo uspjeli napraviti onaj dio što bi bio najznačajniji i gdje dajemo odgovor na sadržaj, a to je da glavna mjerila za izbor sudaca na svim razinama, a pogotovo Ustavnog suda, Vrhovnog suda budu mjerila stručnosti, profesionalnosti, čestitosti i domoljublja. Naime puno situacija je bilo i kod izbora ranijih sudaca Ustavnog suda, a se ova mjerila nisu poštivala. Dapače uvijek su bila neka druga mjerila, stranački dogovori, znači stranačka mjerila, ovaj ključ, onaj ključ, ova podobnost, ona podobnost pa se tu špekuliralo da li je Ustavni sud sada lijevi ili je Ustavni sud desni. Ustavni sud ne može biti ni lijevi ni desni, Ustavni sud mora biti Ustavni sud i primjenjivati članak 128. 128. Ustava i ustavni zakon i sve ostalo. Vidite do kuda se to sve dovede razno-razne rasprave, razno-razne špekulacije i sada krećemo u reformu, trebali bi krenuti u reformu pravosuđa da institucije pravne države funkcioniraju, da akcija "Maeostro" ne bude iznenađenje nego redovna djelatnost nadležnih tijela gonjenja i svih drugih i dolazimo da se opet vraćamo da nam je pitanje izbora ovih pet sudaca u biti pitanje forme, jer mi to moramo napraviti zbog toga da bi Ustavni sud kao takav imao pun sastav, znači 13 I dok god se bude o pravosuđu, o izboru sudaca na bilo kojoj razini raspravljalo sa aspekta forme moguće su razno-razne odluke Ustavnoga suda kao što je ona odluka gdje gdje su totalno obespravili male dioničare i na to nitko nije digao svoj glas. A kako je to moguće? Moguće je zbog toga što je, su u Ustavni sud dolazili i ljudi koji nisu imali ni kriterij stručnosti, ni kriterij profesionalnosti, ni kriterij čestitosti ni kriterij odnosno mjerilo domoljublja. I onda je moguće da Ustavni sud kao takav djeluje kao produžena ruka politike. To je ono najgore što se može dogoditi u nekoj zemlji da Ustavni sud djeluje kao produžena ruka ruka politike i da Ustavni sud ne bude neovisan i da Ustavni sud ne bude ono što mi svi želimo kao svi drugi sudovi. Znači, ovi prijepori da li treba po ključu biti predstavnik ove manjine, one manjine mislim da o tima stvarima u sudovima i Ustavnim sudovima ne možemo razgovarati. Možemo samo govoriti o temeljnim kriterijima, a to je stručnost, profesionalnost, čestitost i domoljublje. To je jedini kriterij i jedino mjerilo gdje možemo vratiti povjerenje i hrvatskim građanima u djelovanje svih u cjelokupni pravni sustav ove države, jer i svjedoci smo i sami da su građani s pravom nezadovoljni, da imamo sudove koji su zatrpani sa preko milijun i nešto predmeta, da se drže u ladicama i sve ostale situacije. Prema tome, ajmo napraviti jedan normalan odabir i na taj način novačiti i za Ustavni sud stručnost, profesionalnost, čestitost, domoljublje. Idemo po toj razini, omogućimo mladim ljudima da dolaze u općinske sudove, županijske po ovima mjerilima. I onda na taj način mijenja se cjelokupna klima. I stavimo u funkciju ono što moramo staviti, a institucije pravne države znači oživotvorujemo u djelo, načelo vladavine prava i i omogućujemo da svima hrvatskim građanima da jednostavno ostvaruju svoja prava i svoje interese. Dok god se bavimo formom, a i danas mi se čini da se bavimo prije svega formom, do tad će biti ovakvo stanje u funkcioniranju institucija pravne države. Bit će i dalje političkih utjecaja i svega ostaloga. I mislim da s tom praksom trebamo prekinuti i biti odgovorni i držati se sadržaja a ne forme. Hvala lijepa. (HDZ)** Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege! Klub Hrvatske narodne stranke u prethodnoj proceduri kada nas je izabrano tri člana Ustavnog suda, sudaca Ustavnog suda nije sudjelovao ne zbog toga što bi imali bilo kakav prigovor na bilo kojeg kandidata koji se javio ili koji je došao na glasanje pred ovaj Dom, nego zbog strelovite brzine procedure. To je bio jedan jedini razloga. Upozoravali smo na to cijelo vrijeme i rekli da u takvom postupku izbora tako ozbiljnih mjesta kao što su suci Ustavnog suda ne možemo i ne želimo sudjelovati. Sada moram reći da ova procedura koju je odbor vodio od raspisivanja javnog poziva, načina prikupljanja razgovora i vremena koje je bilo između prve, druge, treće i ove završne faze kada dolazimo pred vas sa svojim kandidatima po našoj ocjeni provedeno je zaista kvalitetno, temeljito i bilo je dovoljno vremena svim zainteresiranima i u ovom Parlamentu i u hrvatskoj javnosti da sva svoja razmišljanja iznesu, argumentiraju, navijaju, lobiraju ili bilo što drugo. Ono što također želim reći da Hrvatska narodna stranka i njen klub u Parlamentu nema ni jednog svog ni stranačkog ni partijsko favorita. Niti je to imao prošli put. Niti to ima sada. Zbog toga me čudi konotacije koje su ovdje danas izrečene da je i ovdje i ovaj put opet prisutno to kao jedino mjerilo. Jučer na sjednici odbora imali smo zadaću od sedamnaest pristiglih kandidatura vama predložili listu temeljem koje ćete vi glasati. Složili smo se svi u namjeri, nakani ili želji da bi bilo dobro da bude izabrano svih pet sudaca koliko i trebamo izabrati. S koliko kandidata doći pred vas? Pet, šest, sedam, osam, sve su to bile teme razgovora jučer na odboru. I onda smo ocijenili ako idemo sa većom, širom listom manja je vjerojatnost izbora svih pet. Neki su rekli pa što onda? Pa ćemo ponoviti proceduru i postupak, pa ćemo je tako dugo ponavljati dok Ustavni sud ne popunimo sa potrebnim brojem. I pristupili smo tajnom izjašnjavanju. Svih sedamnaest kandidata bilo je na listiću i zbog želje da se zna i pred vama i u javnosti ja ću pročitati brojeve glasova koje su kandidati jučer na odboru dobili. Da bi dokazao suglasje, visoki stupanj suglasja unutar Odbora za Ustav. Ivan Matija 12, Zoran Pičuljan 11, Mirko Klinžić 10, Mirjana Juričić 9, Antonija Kovačić 9, Aldo Radolović 9, Mario Jelušić 8, Đorđe Marović 6, Mladen Turkalj 2, Milka Savić 1, i Tonči Majica 1. Dakle, od sedamnaest kandidata njih jedanaest je dobilo glasove. Od tih jedanaest koji su dobili glasove članova odbora dali smo vam listu kandidata od Želim podsjetiti i na proceduru i Poslovnik ovoga Doma da Sabor može odlučiti da ovu listu proširi, da ocijenite u svojoj raspravi i da ovih sedam kandidata nisu dovoljni broj da bi vi izabrali najbolje. I to je moguće amandmanom u kojem ćete vi odlučiti. I o tome smo jučer na odboru kao o mogućnosti razgovarali. I dakako da ovim redoslijedom brojeva glasova iz procedure u odboru se to može napraviti. Mislim da bi time ako takvoga prijedloga bude i ako većina u Parlamentu to prihvati zapravo još više pojačali vjerodostojnost i iskazali spremnost da i kod Ustavnog suda, a pravnici tvrde da pozivanje na Ustavni zakon od Ustavnog suda nema osnove iskazali određene mjere pozitivne diskriminacije, određeni potez pozitivne diskriminacije uvrštavajući i osmog kandidata na listu o kojoj ćete vi odlučivati. Naš klub će i to podržati i pristupiti glasanju u nadi i vjeri da će izbor biti uspješan, ako ne za svih pet onda bar za tri što bi bilo više od pola i da poslije ovog zbog procedure koja je provedena neće nikome trebati ostati gorak okus u ustima. Sve ostalo i ostale primisli strančarenja ili bilo čega što se kluba Hrvatske narodne stranke tiče odbijam, tome mogu biti svjedoci svi članovi odbora koji su bili prisutni na javnom razgovoru s kandidatima do postupka odlučivanja. Hvala lijepa. Klub zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Slušao sam gospodina Pupovca, Kramarića i gotovo bih potpisao njihove istupe. pronašla prilika da u Ustavnom sudu bude i predstavnik manjine. Jednako tako žalim što 13.7. nisam odnosno što klub IDS-a nije podržao neke suce poput Jasne Omejec, Alda Radolovića ili recimo gospođe Babić. Mislim i to da ono što smo tada u opoziciji učinili da je bilo nepotrebno. Potrebno samo utoliko da se razriješi dilema koja nije stvorena na Markovom nego na Iblerovom trgu. Mišljenja sam isto tako da je tada bila procedura uredna. Šteta međutim da predsjednik Sabora gospodin Šeks nije dao neki time out od možda sat ili dva vremena jer se već tada takav sam imao dojam mogao izabrati pun saziv suda. I javno sam govorio i prije tog glasanja i nakon glasanja da nije dobro to činiti. Nastupali smo u opoziciji sa tezom da odugovlačenje izbora sudaca može imati za cilj prolongiranje izbora a sada kada nam se pružila prilika da do toga ne dođe eto "bojkotiramo izbor". Mene su osobno u Istri gotovo linčovali što nismo tog dana dali podršku gospodinu Aldu Radoloviću. je tome tako može posvjedočiti gospodin Peruško, i gospodin Hrelja, i gospodin Poropat i naš naturalizirani Istrian Kramarić. I mislim da su ljudi tada bili i u pravu. Što sam ja tada napravio? Kalkulirao ako ostanemo ovdje u Saboru napast će nas da se nismo solidarizirali s opozicijom. Ako odemo, bilo uslijedio je još gori napad, reakcija zbog četiri glasa IDS-a nije izabran gospodin Aldo Radolović. Međutim, što želim reći? Te prizemne trgovine koje su stalno na djelu u ovoj zemlji naprosto ne vode ničemu. S druge strane, nitko od nas koji smo dobili legitimitet građana nije dobio mandat da se poigrava bilo institucijama, bilo ljudima. Taj mandat nema ni vlast, taj mandat nema opozicija, taj mandat nema Vlada, taj mandat nema Sabor, predsjednik države ili netko treći. To poigravanje ljudima je najprizemnije što se može dogoditi, da zbog trenutnog interesa ovoga ili onoga, onoga koji je na vlasti ili onoga tko je u opoziciji naprosto dovede u pitanje cijelu instituciju. Nažalost, u ovoj zemlji to se prečesto dešava. Ne prolaze najbolji već oni koji su najbliži nekome pri vlasti ili pri opoziciji i tu je Pupovac apsolutno u pravu kada je spominjao čitav niz takvih primjera. Tako je vidimo sa državnim tajnicima, tako je sa direktorima u javnim poduzećima, tako je sada sa ovim izborima na Hrvatskoj radio-televiziji. Bože, poštedi nas svih tih čistki koje se tamo dešavaju. Uvijek se nakon toga mora nekome vratiti dug i tako se stalno u ovoj zemlji vrtimo u krug i hvatamo sami sebi svoj rep. Mi smo 13.7. znači ove godine pred nekoliko mjeseci po prvi puta od formiranja Ustavnog suda mogli izbjeći pojedince pa reći ću ala Vice Vukojević a 13.7. na neki način u nekom periodu dobili smo opet krnji Ustavni sud. Sada imamo priliku to ispraviti. Na neki način posuti se pepelom, priznati kao što ja to sad činim za ovom govornicom da smo u IDS-u bili u zabludi. Znači, jesmo bili. Boli me i što sam na neki način ispao naivan. Ali možda je ponekad bolje ispasti naivan nego pokriven svim mastima i nadasve pokvaren. Istina je, i ova generacija sudaca Ustavnog suda je politički izbor. Čak bi se usudio reći bolje da je politički izbor nego netko drugo tko se prikazuje neovisnim a uvijek je itekako opredijeljen. Doduše, svi se slažemo Ustavni sud je i političko tijelo, par exellance političko tijelo. Vidjeli smo da je stajao iza čitavog niza takvih odluka. Ono što u Ustavnom sudu apsolutno pozdravljam to je recimo njihova odluka o povratu duga penzionerima. Nadam se isto tako da će uskoro progovoriti i o onima koji su se tobože s državom nagodili da bi u nešto bržim ratama došli do pedeset postotnog iznosa. Nadam se da će ti ljudi dobiti naknadu u sto postotnom iznosu od neke nove vlasti. Bilo kako bilo Ustavni sud će po ovom izboru možda po prvi puta postati stvarno reprezentativno i vjerodostojno tijelo. Želim vjerovati da ti kandidati koji će danas nakon podneva biti izabrani to mogu jamčiti. Žalim da to nismo prepoznali još 13.7. Šteta da se trgovalo, možda više unutar opozicije tada nego na vlasti. Šteta da gospodin Šeks nije iskoristio priliku, iskoristio taj autoritet predsjednika Sabora i jednim time outom pokušao razriješiti te dileme. I za kraj, ovaj će put put IDS glasati za suce, to sam javno poručivao, naši kandidati se znaju. A siguran sam da će nov saziv Ustavnog suda biti najvjerodostojniji do sada. Žalim isto tako što se ova zemlja nalazi gotovo na rubu jedne male ustavne krize. Jednom riječju ne veseli me ova podjela između predsjednika države i Vlade oko pitanja tko će Hrvatsku predstavljati u New Yorku 15. ovoga mjeseca.

još jednom mislim da je ipak došao trenutak da izaberemo po prvi puta nakon, koje? 1991. godine vjerodostojne suce Ustavnog suda. Hvala. Ispravci netočnih navoda poštovani zastupnik Anton Peruško. **Peruško, Anton (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa jedan je mudar čovjek rekao da je Bog čovjeku dao dva uha i jedan jezik i s time ga predodredio da je pametnije dvostruko više slušati nego govoriti. Ja se pokušavam počesto držati te maksime i ne reagirati onda kad nije neophodno potrebno. Međutim ne mogu ne reagirati i ne ispraviti netočan navod kolege Damira Kajina koji je rekao da je 13.7. stvoren, problem stvoren na Iblerovom a ne na Markovom trgu. To je netočno. Problem je stvoren isključivo na Markovom trgu zbog silovanja procedure. I koristim ovu priliku da kažem da je gospodin Damir Kajin i u nekoliko svojih javnih istupa rekao kako je Klub SDP-a odustao od glasovanja zbog raskola u Klubu. On to zna koji nije član Kluba SDP-a a ja koji sam član Kluba SDP-a i na svakoj sjednici pristupam znam da nije došlo do nikakvog raskola i da je problem isključivo stvoren silovanjem procedure ovdje na Markovom trgu i to je jedino isključivo točno. moram reagirati kolega Peruško i obrazložiti kratko nikakvog nije bilo silovanja procedure. Kandidati su se javili za natječaj na oglas, svi kandidati koji su bili zainteresirani. Bilo je dovoljno vremena da se u tome natječajnom roku jave. Mislim da je bilo 15 dana. Svi su se javili. Nakon toga natječajnoga roka kad su se oni koji su se prijavili Odbor za Ustav verificirao je da li su se, da li su došli u roku, da li ispunjavaju i formalne pretpostavke. Zakazao je svoju sjednicu. Ispitao sve kandidate kao što je to učinio i u ovom prošli puta. Kao što je to učinio neki dan. Nakon toga je utvrdio listu kandidata. Ta lista kandidata je bila dostupna javnosti. U toj listi kandidata je, bila je stavljena na raspravu u Hrvatskom saboru, nažalost dio zastupnika je tu raspravu zaobišao. Nije želio sudjelovati u toj raspravi. Nakon te rasprave u kojoj je bila šansa da se raspravi o tome koji je Odbor za Ustav predložio u ovoj listi kandidata kao u ovoj listi kandidata sada se išlo na glasovanje. Tako da je otklanjam prigovor da se radilo ni o povredi a kamoli o silovanju procedure. Drugi ispravak poštovana zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Pa ispravljam netočan navod kolege Kajina koji je rekao da je strategija opstrukcije izbora Ustavnog suda smišljena na Iblerovom i da su bili u pitanju interesi stranaka. Kolega Kajin je ovdje ustvari u svom govoru pokazao kako su u pitanju njegovi interesi jer je rekao da je on trebao ostati samo da glasa za suca Radolovića dakle to je pokazatelj stranačkih i osobnih interesa. A što se tiče Ustavnog suda zašto nismo zadnji puta glasali nismo zbog toga što je bilo silovanje procedure i mi smo ovdje u Saboru dobili dvije minute prije nego smo počeli raspravu o ustavnim sucima njihove životopise. Mi smo u tom trenutku odustali samo iz principijelnih razloga a i nama je bio interes da se suci Ustavnog suda izaberu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nije bilo kolegice nikakvog silovanja procedure niti povrede procedure. Svi su zastupnici Hrvatski sabor nakon što je Odbor za Ustav dostavio svoj prijedlog i utvrdio prijedlog liste kandidata, to je bilo na raspravi i vi ste imali šansu oko toga raspravljati. Zašto niste raspravljali to je vaša stvar. Ali nemojte prebacivati to da je to bilo zbog silovanja procedure. Procedura je poštovana, ista, ista procedura se provodi sada u ovom dijelu. Ista kao što se provodila tamo u … /Govornik se ne razumije./ … … /Upadica: Ali nisu pozvani na Bjelolasicu, to je problem./ … Poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Ispred Hrvatske stranke umirovljenika mislim da previše odnosno jako dramatiziramo i rabimo teške riječi, a i neprimjerene riječi u ovoj diskusiji. Možemo kriviti i ovaj put i ranije bilo koga za bilo što. Međutim odluka je u našim rukama. Kako o malo kojem problemu u Hrvatskom saboru tako o ovoj situaciji odluka je isključivo u našim rukama i uopće nije sporno da će izbor biti uspješan bez obzira da li mi izabrali jednog, tri ili pet sudaca Ustavnog suda. Pa sam postupak izbora govori o ozbiljnosti ove, ove materije. Naime za izbor treba dobiti 77 glasova. Ali isto tako treba reći da svatko od nas ima pravo zaokružiti jednoga, dva, pet, može i šest pa napraviti listić nevažećim i sa samom i sa samom tom procedurom ukazuje se na ozbiljnost, na ozbiljnost izbora i na slobodu zastupnika da svoje povjerenje da baš onome kome on želi ne obrazlažući zašto mu je dao glas. Dakle to strančarenje o kome je bilo riječi neovisno o tome što je bilo riječi da je dio primjedbi za ovom govornicom jutros rečen opravdan. Ali to strančarenje možemo isključivo mi spriječiti da slobodnom voljom biramo ljude u koje vjerujemo i za koje mislimo da će ulogu, da će dužnost suca Ustavnog suda izvršiti časno i pošteno. Mi danas, mi saborski zastupnici danas odlučujemo i biramo ne suca Ustavnog suda. Mi biramo onoga tko će suditi, tko će odlučivati, tko će donositi odluke i presude Ustavnog suda koje su obvezujuće. Mi danas tražimo sposobne, a ne podobne. Mi tražimo izvrsne, a ne prosječne. Tražimo najbolje i opet ponavljam tražimo suce. Ne tražimo ni fiškale, ni tužioce ni upravne pravnike, tražimo suce. A sudac mora imati elementarne hrabrosti i odgovornosti za donošenje odluke. Naravno, nikada javne prezentacije kandidata nije dovoljno. I čak kad bi se svi kandidati javno prezentirali svoje stavove na televiziji, itd. i to još uvijek ne bi bilo dovoljno. Moramo imati i tu osjećaj za mjeru. Ja se nadam da će današnji izbor sudaca Ustavnog suda ipak proći u puno boljem ozračju nego što je to bilo 13. srpnja, da ćemo svi glasati po svojoj savjesti i svojim uvjerenjima sa minimumom stranačke stege. I nadam se da gospodin uvaženi kolega Kajin, moj dobar prijatelj, neće morati više tražiti alibi za svoje postupke i neće se morati ispričavati građanima Istre zašto on i IDS nisu 13. 13. srpnja glasali za gospodina Alda Radolovića jer tada ni danas nije bilo nikakvih prepreka da se samo jedan na listi zaokruži i da se pristupi A isto tako mislim da Iblerov trg ni Markov trg nisu prepreka da se zastupnici iz Istre, svi zajedno dogovore oko kandidata koji će podržati. To je naše pravo. A isto tako i obaveza prema građanima Istre. I na kraju, mislim da je gospodin Aldo Radolović odličan izbor za suca Ustavnog suda, da će biti podržan od svih istarskih zastupnika i nadam se da će ga većina zastupnica u Hrvatskom saboru podržati. A opet kažem, posao ćemo napraviti, dakle izbor će biti uspješan bez obzira da li izabrali jednoga, tri ili svih pet sudaca. A svakako ako izaberemo jedan otvara se prostor za rješavanje i onih problema koji su se jutros ovdje otvorili, a to su pripadnici manjina u Ustavnom sudu i pripadnici ostalih struktura, odnosno grupa građana u hrvatskom društvu. Zahvaljujem. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Gospodine Hrelja, dilema je tek 13.7. bila samo jedna, da li se solidarizirati sa vladajućom većinom ili opozicijom. IDS se i tada pa i danas i sutra ako ne budemo u Vladi solidarizira sa opozicijom. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja bih raspravljajući ovaj puta o kandidatima i prijedlogu liste kandidata, uže liste, za izbor sudaca Ustavnog suda zapravo cijelu svoju raspravu posvetio jednom specifičnom pitanju. To pitanje se odnosi na činjenicu da bi po mom dubokom uvjerenju u uvjetima ako se dogodi da među kandidatima ima takvih kandidata koji u cijelosti ispunjavaju sve propisane formalne i materijalno-pravne uvjete da bi mogli biti kandidati, da mogu proći u drugi krug, kao i svi ostali i ako uz to, u razgovoru pred Odborom za Ustav također bude to tako ocijenjeno da bi zapravo bilo jako potrebno i poželjno da u strukturi Ustavnog suda bude i predstavnik nacionalnih manjina. Ja bih htio reći da smo mi u dosadašnjoj praksi Ustavnog suda u prvom dijelu nakon što smo prvi puta birali Ustavni sud imali predstavnika nacionalnih manjina i to i u toku ratnih sukoba i ratnih razaranja. Isto tako valja reći da u dosadašnja tri slučaja, 2001. i čini mi se 2002. godine nismo imali mogućnosti istaknuti odgovarajućeg kandidata iz jednostavnog razloga jer u uži krug uopće nisu ušli niti su prošli određenu proceduru ili se nisu uopće javljali. I u takvoj situaciji ja bih htio reći da, nekoliko riječi vezano za ovo pitanje. mi imamo doduše ne riješeno Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu da li u strukturi Ustavnog suda treba je biti ili ne treba biti predstavnik ili jedan sudac iz reda nacionalnih manjina, ja ne mislim da je on predstavnik nacionalnih manjina, nego da je iz strukture nacionalnih manjina. Međutim mi imamo rekao sam već i političko-pravnu praksu koja u tom pravcu tendira. Drugo, mi imamo članak 22. drugog Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji u točci, odnosno u stavku 2. kaže, citirat ću: "Pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima sukladno odredbama posebnog zakona, vodeći računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj je usvojeno tijelo državne uprave, pravosudno tijelo …", i tako dalje. Činjenica jest Ustavni sud nije u užem smislu sudbena vlast, ali je sasvim sigurno da je pored inih kvalifikata koje ima i pravosudno tijelo, jer je između ostaloga i sud. I u tom pogledu makar Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu izrijekom nije rečeno da bi trebalo biti zastupljenost jeste Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina koji u tom pogledu kao ustavni zakon, odnosno na ovaj ustavni zakon zapravo lex specialis vezano za pitanje manjina trebalo bi o tome voditi računa, formalnopravno, politički. Gledajte, politički, na svu sreću, Republika Hrvatska se nalazi u vremenu i prostoru kada zapravo pitanje mogućeg rješavanja prava pripadnika nacionalnih manjina više nije nikakvo političko pitanje pa nije više ni pravno pitanje. Ono je u tom smislu i političko i pravno ukoliko je vezano za provedbu sada važećih prava je utvrdio Ustav, ustavni zakoni i drugi zakoni koji reguliraju ova pitanja, s jedne strane. I one materijalno-ekonomske, odnosno financijsko, ovisno o sredstvima koje nam stoje na raspolaganju ili po kojoj su nam mogućnosti da bi mogli stvoriti materijalno-financijske preduvjete a to realiziramo. Treću stvar koju bih htio reći. Ovaj puta među inim kandidatima sa suce Ustavnog suda javilo se i dvoje pripadnika koje, iz čijih se dokumenata i materijala i osobnih podataka može izlistati, iščitati da je, su pripadnici nacionalnih manjina. O jednom od kandidata je već bilo govora. Ja bih htio javno reći da ne ulazeći uopće u pitanje o osobnim karakteristikama, nego ulazeći u stručna pitanja ili bolje rečeno onako kako je procijenio sam odbor valja konstatirati da i kandidat Đorđe Maravić i na raspravi o isticanju za listu listu kandidata u užem krugu, nakon tajnog glasanja dobio 6 glasova i u tom pogledu ja bih bio za to da dam amandman i dat ću ga Saboru, da se lista kandidata proširi za još jedno mjesto, dakle da nemamo 7 kandidata na listi nego 8 kandidata s imenom Đorđe Marovića i da o tome Sabor se izjasni da li prihvaća takvo proširenje i da u drugom krugu ako to prihvati naravno, odluči glasovanjem da li će donijeti odluku o izboru suca Ustavnog suda i za suca Ustavnog suda ili ne, gospodina Đorđe Marovića. Ja smatram kažem da postoje validni i politički pravni razlozi da ovako postupimo načelno i generalno. Osim toga, postoji konkretno, radi se o vrlo kvalitetnom kandidatu koji je ostavio takav dojam koliko sam razgovarao sa članovima odbora, za sve članove odbora. I drugo, koji naravno kao i svi drugi, kao i gospođa Savić, ispunjava sve ostale formalne uvjete i pretpostavke da bi mogao biti kandidat za suca za suca Ustavnog suda i zbog toga ću ja jedan amandman, odnosno jedan primjer amandmana dostaviti za predsjednički stol, drugi dostaviti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav gospodinu predsjedniku Bošnjakjoviću, a on u završnoj riječi on će se očitovati o amandmanu. Htio bih naznačiti još jednu stvar. Ja sam o ovome raspravio i jučer na odboru radi korektnosti prema odboru. I odbor je tada zauzeo stajalište da u tom pogledu ne bi prihvatio proširenje liste. Naravno ostalo je pitanje odbore koje odbor ne može i u što odbor ne ulazi, da Sabor ima pravo proširiti listu ako to želi. Prema tome ne znam da li će odbor imati potrebu da se još jedanput sastaje ili ne, ja ne inzistiram na ponovnom sastajanju, ali naravno očekujem da predsjednik odbora sukladno onome kako se dešavala rasprava i ovdje u Saboru i sada u Saboru i jučer na odboru, se očituje i naravno da Sabor nakon toga povuče odgovarajući pravorijek u vezi s time, time što će zapravo donijeti svoju odluku hoće li proširiti ili neće proširiti ovu listu kandidata. Mislim da bi bilo dobro ponavljam, da jedan od kandidata, jedan od sudaca Ustavnog suda bude i iz reda nacionalnih manjina, a sada ću reći i zbog nadležnosti samog Ustavnog suda. Naime, htjeli mi ili ne htjeli, valja podsjetiti da Ustavni sud prije svega sudi u predmetima oko ocjene ustavnosti i zakonitosti. Među njima je i čitav niz akata koji izravno ili na neizravan način pojedinom odredbom zapravo reguliraju i pitanje ostvarivanja ne samo ljudskih prava i sloboda pojedinačnog čovjeka i građanina nego i pripadnika etničke nacionalne zajednice i manjine i u tom pogledu bilo bi dobro da imamo i predstavnika u Ustavnom sudu, odnosno jednog od sudaca Ustavnog suda iz reda nacionalnih manjina. Drugo, činjenica je da mi imamo dobro normativno na državnoj razini riješeno pitanje nacionalnih manjina, ali da ulazimo u fazu kada imamo i sami sve više i više zamjerki i u ovom Saboru su one izgovorene i u Vladi i u izvješćima nadležnih tijela državne uprave, da u provođenju tih propisa ima dosta nedostataka pa i neodgovornosti na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave koji svojim statutima statutima i aktima zapravo ne osiguravaju na vrijeme, a počesto ni na određeni način i kvaliteti da realiziraju ono i osiguraju regulaciju onu kojom će se omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, pravo upotrebe jezika i pisma ili pravo odgoja i obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina kako je zakonom posebice Prema tome, mi ćemo imati i sve više se počinju pojavljivati i predmeti po osnovu ustavnih tužbi u kojim pojedinačno pripadnici nacionalnih manjina traže zaštitu svog prava pred Ustavnim sudom. Svi su to razlozi koji upućuju na to da bi bilo dobro da u strukturi Ustavnog suda pod uvjetima iste stručne kvalitete, istih formalnih pretpostavki koje se moraju ispunjavati, otvorimo prostor i u ovom sazivu Ustavnog suda da, naglašavam i u ovom sazivu Ustavnog suda, da jedan od sudaca Ustavnog suda bude iz reda nacionalnih manjina, to tim više daje mi za pravo ovakva konstatacija da u turbulentnim vremenima, u vrijeme Domovinskog rata, u otvorenim sukobima, mi smo ponavljam imali u strukturi sudaca Ustavnog suda jednog suca iz reda nacionalnih manjina, to je bio časni sada sudac Ustavnog suda u mirovini gospodin Vojislav Pučejković koji je dostojanstveno i kvalitetno štiteći ustavna prava i slobode naših građana i ustavnopravni poredak Republike Hrvatske u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu obavio svoju dužnost na opće zadovoljstvo kako sudaca Ustavnog suda tako Republike Hrvatske i mislim da ne bismo trebali imati nikakvih posebnih zazora osim pozitivnih u pravcu da izaberemo jednog od sudaca i iz reda nacionalnih manjina i zbog toga ulažem ovaj amandman sa molbom da se proširi lista. Hvala

za razliku od mog kolege Kovačevića ja rijetko koristim ovaj institut, pretpostavljam da mi je ovo prvi u ovom mandatu, a javio sam se zbog toga što mislim da potpredsjednik Sabora gospodin Arlović forsiranjem manjinske zastupljenosti u Saboru griješi u stvari o kojoj sam upravo govorio u svojem govoru. Nije dovoljno samo biti pripadnik manjine, pa ni Srbin, da bi se došlo do Ustavnoga suda. Ako nisi radišan nego ljenčina tamo gdje radiš, ako nisi bez iskušenja i posrnuća onda možeš, a ako ih u životu imaš za tako važno i teško mjesto bolje je ostaviti ljude da obavljaju ono što mogu. I konačno, ja mogu razumjeti da je mjesto pravobranitelja samoupravljanja mjesto koje kvalificira ljude za neki posao, ali ne u ovim vremenima. Bez odvjetničke prakse, bez ozbiljne sudske prakse, bez obvezne prakse u državnim službama, nema nikakvoga smisla forsirati ljude.

ne smatram da u ovom Saboru bi netko morao imati ekskluzivno pravo da zastupa samo pravo pripadnika nacionalnih manjina nego da to može i čini svaki zastupnik u Saboru po svom izboru. Drugo, ja ponajmanje nisam govorio samo o jednoj nacionalnoj manjini nego o svim nacionalnim manjinama i smatram da bi bilo dobro i tako sam i govorio, da iz reda nacionalnih manjina netko bude u strukturi Ustavnog suda bude izabran pod uvjetom da ispunjava formalne, sadržajne i stručne uvjete. Drugo. Rekao sam da su ovaj puta se pojavila dva kandidata od kojih je odbor na temelju materijala, na temelju rasprava i kod rasprave kod utvrđivanja uže liste, utvrdio za jednog kandidata dao mu prednosti i zbog toga sam tog kandidata predložio da bi bio kandidat za proširenje liste. Treće. Nije točno da bi morao sudac Ustavnog suda morao imati odvjetničku znam sudsku ustavno pravnu ili bilo koju drugu praksu da bi se sa time mogao dokazati da bude dobar sudac Ustavnog suda. Bilo je i sada ih ima i ubuduće će biti sudaca koji nisu bili ni odvjetnici, nisu radili ni na sudovima, ali su ili radili na sveučilištu ili su radili u državnoj upravi i pokazali i dokazali da su vrlo kvalitetni suci Ustavnog suda, što je praksa posebice pokazala. Dakako dobro bi bilo kada bi među kandidatima uz sve ove stručne uvjete bilo i onih koji ispunjavaju i ove dodatne uvjete da su obavljali različite poslove jer što su više poslova obavljali, to su stekli veća iskustva, pored teorijskih i praktičkih znanja koje bi mogli koristiti za suce Ustavnog suda i u tom pogledu se slažem. E sad, oko nekih kvalifikacija koje je kolega Pupovac izgovorio u vezi sa kandidatom Marovićem da je lijenčina, da je neradnik i nestručnjak, to je ne znam, ne bi mogao o tome dijelu tvrditi. Ali je vrlo interesantno i iz ovih materijala se vrlo lijepo vidi da kolega radi u državnoj upravi, u ministarstvu i vrlo me čudi da bi na tako visokom mjestu državne uprave gospodin Marković mogao radit ako tako radi i obavlja poslove kako kolega Pupavac govori, jer bi to bilo sasvim sigurno razloga da mora napustiti radno mjesto. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir Poštovani gospodine predsjedniče! Ja ću svoju diskusiju početi od vrlo mudre tvrdnje kolege Milorada Pupovca koja glasi: Nije dovoljno biti pripadnik manjine pa ni Srbin da bi se došlo u Ustavni sud. To je vrlo mudra izreka i od tuga ću ja početi da bi objasnio zbog čega ja smatram da je kandidatkinja koju je podržala srpska zajednica u Hrvatskoj ne udovoljava ovoj mudroj misli samoga kolega Pupovca. Kolegica Milka Savić je imala nizak prosjek ocjena, mislim nešto više od tri kolega Pupovac. Mislim da je studirala preko šest godina. Prije saslušanja saborskog odbora na put jedne od kandidatkinja kako nema tremu prije saslušanja saborskog odbora je rekla da njoj se friga, da je ona unutra. da se vama kolega Pupovac ili meni netko javi za asistenta sa takvim kvalifikacijama onda bi ga i vi ili ja odbili. Prema tome, to je osnovni problem. Drugi problem je potencijalni sukob interesa kolegice odnosno nije kolegica, Savić. A treći najbitniji koji je meni bio također važan, je da nije dobila potvrdu strukovne udruge. Ona se obratila Odvjetničkoj komori i Odvjetnička komora ju je odbila. Ja sam dobio svu tu dokumentaciju. I njenu zamolbu i njeno odbijanje. Prema tome, mislim da je zbog povratka uznositosti ili dostojanstva Ustavnoga suda važno da je gospodin kolega Dražen Bošnjaković vodio ovoga puta ne politički i depolitizirani, profesionalni sustav i saslušanja i selekcije kandidata za Ustavni sud. Drugi je problem što se je, možda nisu javili izvrsni kandidati. Bilo je nekoliko kandidata sa prosjecima ocjena ispod tri ili oko tri posto, neki su studirali sedam godina, a čak i neki kolege iz ovoga Visokoga doma. Na kraju su shvatili da nije dobro za Ustavni sud da se jave pa su odustali od kandidature. Znači nema ničega personalnoga. Niti će ga, političkoga u tome stavu. Zašto se ljudi nisu javili? Jedan od razloga je neosporno Vice Vukojević. Da li netko tko će biti u Ustavnom sudu gdje je Vice Vukojević koji je javno optuživan za velika zla. Da li netko hoće biti u Ustavnom sudu koji je izabran po sistemu međustranačkih nagodbi? A Ustavni sud jeste velika institucija. Mi praktički dnevno imamo velike ustavne dileme. Jutros smo svjedoci prijepora oko toga tko bi trebao ići u Ujedinjene nacije, Predsjednik Republike ili predsjednik Vlade? To su sve bitna ustavna pitanja i zbog toga je važno da tamo imamo ozbiljne i kvalitetne ljude. Ja se zahvaljujem predsjedniku našeg odbora na fantastično, korektno provedenoj proceduri. Nikakvih pogrešaka u proceduri nije bilo. Meni je jako krivo da kolega Arlović tu nije govorio u ime kluba SDP-a, razumijete. Zadnji je čas da se stvori ta klupska atmosfera i da se govori u ime kluba, jer to što je govorio je vrlo mudro i važno. Iz kvalifikacija ovih ili onih ljudi također mi ne pada na pamet. Ja osobno sam predložio nekoliko kriterija koji su bili prihvaćeni u odboru. To mogu svi Na prvom mjestu profesionalna izvrsnost. Profesionalnu izvrsnost bi trebalo i normirati u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu jer bi trebalo postaviti minimalne kriterije. Najmanje prosjek ocjena, ajde da kažemo tri Najduže studiranje recimo pet, šest godina. Govorenje najmanje dva strana jezika. Vi danas ne možete postdiplomski na Pravnom fakultetu upisati ako nemate. Da niste kažnjavani zbog povreda ljudskih prava, da u doba totalitarizama različitih niste narušavali ljudska prava, da niste osudili čovjeka zbog verbalnog delikta, da niste osudili predsjednika našeg Visokog doma. Znači to su neki kriteriji koje bi trebalo tamo definirati. Općenito bi, drugi kriterij jest struktura slučajeva. tisuće slučajeva koji će ove godine biti pred Ustavnim sudom možda ima jedan ili dva posto kaznenih slučajeva. Prema tome, jedan krivičar u liku kolege Krapca je dovoljan za sljedećih Ne treba puno više od dva odvjetnika. Mislim da ih već imamo i sada dva odvjetnika. Moram kazati da ljudi ne znaju da je položaj ustavnog suca jedan položaj važniji i bolje plaćen nego položaj možda neću kazati ministra, ali sasvim sigurno saborskog zastupnika. Mislim da su tamo beriva oko 18, 20 tisuća kuna. A svatko gleda sa prezirom na nas, smatraju nas preplaćenim i neradnicima i u zadnje doba čak i pijancima. Treći kriterij je ravnopravna zastupljenost znanosti i struke. U sudačkoj profesiji općenito, a kao i u kirurškoj prepametni ljudi mogu biti opasni. Tamo treba donositi praktične odluke. Prema tome, ravnoteža. U europskim Ustavnim sudovima jedna trećina ljudi iz znanstvene zajednice, dvije trećine iz profesionalnih zajednica, iz javne uprave, iz pravosuđa, rijetko iz državnog odvjetništva, malo iz odvjetništva općenito. Ravnopravna regionalna zastupljenost, meni je drago da je kolega Kajin podržao Alda Radolovića i da je shvatio da je bio ne izmanipuliran nego on je jedan dobar i čestit čovjek i solidarizira se često "a priori" "a priori" solidariziranje i sa vlastitom ženom može biti opasno. Znači, treba uvijek koristiti srce razuma. I dva pozitivna diskriminatorna kriterija, prvi je spolni jer moramo imati u Ustavnom sudu ajde da kažemo u ovoj fazi gospodine predsjedniče jednu trećinu žena bi bilo dobro imati i pozitivni kriterij diskriminacije manjina. Međutim, manjine uvijek po kriteriju koji je tu vehementno predložio kolega Pupovac, koji ću ponoviti. Dakle, netko tko je pripadnik manjine pa čak i Srbin ne treba biti u Ustavnom sudu. On mora biti izvrstan. Štoviše, manjine paze da predlože najbolje najbolje jer je prezent takve pozicije. Ja neću kazati da je kolegica Savić došla mislim u japankama u ovaj Visoki dom. Ništa nemam protiv toga, međutim jedan oblik poštovanja svakako nam dobro dođe. I još dvije riječi o konkretnim kandidatima. Imamo dobre kandidate. Ja osobno ću kazati da mi je drago da se sa visokim brojem glasova pojavio Zoran Pičuljan, znači čovjek koji ima znanja iz javne uprave, iz državne uprave, bogato diplomatsko iskustvo, sasvim sigurno govori dva strana jezika i dobro će doći Ustavnom sudu. …/Upadica se ne Možda i svira sigurno neki instrument kad govori puno jezika. …/Upadica se ne čuje./… Eto vidite. Ivan Matija dakle koji je došao u Ustavni sud kao neka vrsta stranačkoga paračika a dobio je najveći broj glasova. Znači da je kroz četiri godine izrastao u pravoga suca, da više ne zavisi od političkih stranaka. Posebno ću podržati Alda Radolovića i Marija Jelušića koji dolazi simbolički na mjesto suca Smiljka Sokola i u odgovoru na moje pitanje pomirio je nešto što ja osobno ljudski jako cijenim, kolegijalnu i profesionalnu lojalnost prema svom učitelju. Nije ga uvrijedio kao što ne bi ni Bagarić mene smio uvrijediti po Hipokratovoj zakletvi. Ali je bio iskren i kazao je što misli. **Šeks, Vladimir

Znači, pitanje je je li mi robujemo formi ili ćemo se držati sadržaja. Ako robujemo formi onda će se događati da će nas u sabornici, danas je malo više ipak, biti sedam, osam a drugi će robovati formi pa će se pojavljivati samo na glasovanju i onda će ih smetati recimo što neki od nas koji hoćemo stručno, profesionalno, čestito i pošteno odraditi svoj posao saborskog zastupnika jer na djelu je posebna demokracija. Znači, mi ovdje predstavljamo hrvatske građane. Znači, posredno njih zastupamo kod donošenja svih odluka. Matematički kazano iako se na to ne misli stvarno svatko od nas predstavlja ovdje hrvatskih birača, hrvatskih građana kad glasuje o nečemu i onda će koristiti prigodu nastojati i zlonamjerno i iz nekih drugih javnih pobuda kao što je recimo neki dan kolega Rožić koga nikad nema u Saboru rekao da ja eto zlorabim institut bilo ispravka netočnog navoda, bilo replike. Ali to je moja obveza. Ja posao saborskog zastupnika shvaćam kao obvezu prema hrvatskim građanima. I to je odgovor i gospodinu Miloradu i svima ostalima. Znači, pitanje je koliko nas je pročitalo ove životopise. Ajde recite koliko nas je pročitalo životopise, koliko nas je općenito pročitalo zakonske tekstove, prijedloge zakonskih tekstova o kojima smo glasovali. Mali broj je pročitao, vidio sam iz rasprava, iz diskusija. Znači, shvaćamo mi funkciju saborskog zastupnika kao formu i to je loše. I onda kad shvaćamo tako funkciju saborskog zastupnika kao formu onda se i tako odnosimo prema izboru sudaca Ustavnoga suda, poglavito ako je istina ono što su mediji jučer objavili da je gospodin Luka Bebić imao šalabahter kod glasovanja na odboru. Onda kako, to su mediji objavili, ja nisam rekao da je to točno. Da je imao šalabahter kad je glasovao na sjednici odbora. Onda kome mi pričamo o tome da hoćemo profesionalnu izvrsnost, da hoćemo stručnost, da hoćemo čestitost kod odabira sudaca sudaca Ustavnoga suda. Kome onda mi to pričamo, kome mi maglu prodajemo. Znači, ako je to točno. Ja ne kažem da je točno da je gospodin Bebić imao šalabahter ali to je u tome smislu sumrak da se držimo samo forme. forma nam je i dovela da je ovakvo stanje u hrvatskom pravosuđu, da institucije pravne države ne funkcioniraju, da se suci ne imenuju po kriteriju stručnosti i profesionalnosti izvrsnosti, čestitosti, domoljublja nego se imenuju po razno raznim podobnim stranačkim stranačkim ili nekim trećim kriterijima koji nemaju veze sa onim što hoćemo provesti Ustavom Republike Hrvatske. Znači, moramo promijeniti jednu cjelokupnu razinu razmišljanja ako hoćemo reformirati hrvatsko pravosuđe. Ajmo sustav, sustav koji će omogućiti da poslove sudaca na svim razinama obnašaju osobe koje su stručne, profesionalne izvrsne, čestite i domoljubne. Tako se trebamo držati i kod odabira sudaca i Vrhovnog suda i svih drugih, ono što je, evo prije svega Ustavnoga suda. Jer pogledajmo članak 128., da je vidljivo o čemu Ustavni sud odlučuje. On odlučuje i o sukobu nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne izvršne i sudbene vlasti, ocjeni ustavnosti, o tužbama i svemu drugome. Znači, odluka odgovornosti je velika. Ako budemo udovoljavali formi udovoljit ćemo, imat će Ustavni sud kao što ovdje piše još pet novih članova, ukupno trinaest. Znači, formalno smo napravili ono što se formalno radi ali sadržajno opet nismo ušli u bit problema. i zato nas ne čudi da je ovakvo stanje u Hrvatskoj vezano za funkcioniranje pravne države. Zato je moguće da je akcija maestro iznenađenje a ne redovna djelatnost organa gonjenja i svega ostaloga. Zato je moguće da nije sankcionirana pljačka i grabež u pretvorbi i privatizaciji. i zato je moguće da donosimo zakone koje su pročitali par zastupnika u Hrvatskome saboru a da ih nisu pročitali niti članovi Vlade niti zastupnici u Hrvatskome saboru što im je jedna od glavnih zadaća. Pa prema tome, ajde i dalje po formi radite svoj posao. kolega Kovačeviću to što ste rekli da je gospodin Bebić imao nekakav šalabahter. I to ste rekli zlurado u svojem stilu jer ste bili na tom istom odboru i mogli ste vidjeti da to nije istina. A aluzija vaša na to da je zbog nekakvog šalabahtera se strančarilo i to, je najbolji odgovor da je gospodin Matija dobio 12 glasova. To vam je najbolji odgovor. A vaša uvrijeđenost time što ste prije 4 godine ili 5 godina bili na takvom jednom razgovoru pa niste dobili prolaz za suca Ustavnog suda je upravo razlog vaše reakcije.

situacijama, razumijete? A ja nisam rekao da je to točno nego sam rekao da su pojedini mediji prenijeli, da ja ne želim vjerovati da je tako. Evo. … /Upadica znaš ti si jedan lažov i lopuža, ali ja ne kažem da je to istina nego je to netko napisao. Ali to nije tako. Ja ne kažem da ti to jesi. Da si ti lopov Ne govorim ja o vama nego govorim to kao načelno. Kao takav oblik figure retoričke jel'? Da se za nekog kaže da je gad, hulja, lopov, lažov, sve skupa. I kaže se: Eto, ja to kažem. Ali ja to ne kažem. Ja to možda jer to je rekao netko, napisao netko u medijima.

Klub zastupnika SDSS-a poštovani zastupnik Ratko Gajica 5 minuta. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Imam potrebu reći nekoliko rečenica nakon ovog prijedloga da se kandidat manjinaca stavi na listu kandidata za izbor za Ustavnog suca zbog sljedećih razloga. S jedne strane možda ću govoriti o tome da se radi načelno dobrom prijedlogu koji proizlazi iz društvene svrhe koja opet dokazuje da je to korisno, oportuno, da ima smisla. Da je, da upotrijebim taj izraz pošteno i s tog gledišta načelno govorim to je potpuno u redu. Ali ostaje druga stvar koja se zato po mom osjećaju mjere mora povezati. To se sad predlaže u dopunskom vremenu to predlaže se metodom koja je forma koja ne može proći. I da budem potpuno iskren kad se to događa u tom kontekstu koji ne može nikako donijeti rezultat onda je potpuno jasno da je takav prijedlog neiskren. Čak se usuđujem reći i da nema smisla zato što ako u ovom Domu vidimo ili kao odgovorni ljudi vidimo da ima potrebe da netko od manjinaca bude u Ustavnom sudu onda to mora biti odmah na početku priče, onda to mora biti afirmirano u cijeloj priči. Onda to mora biti na neki da kažem tako kuvertirano i u prijedlozima s respektom da to nosi društvenu korist. Inače kad to ide iz rukava ili ispod žita onda to u velikoj mjeri jeste licemjerno. Ja, možda, možda predlagatelj nije tako mislio, ali znate to, to tako ispada naprosto zato što realno govoreći ovdje će se izvršiti izbor u okolnostima, u atmosferi koju doživljavam kao pripremljenu. I ako je takva, bojim se da je takva onda sve ovo o čemu pričamo neće biti postignuto ili o čemu pričamo neće biti postignuto i onda je to na neki način ofarban prijedlog koji ne govori puno. Ili koji ne govori u prilog kandidata. Ili ako mogu tako reći govori u prilog, u prilog, ili govori o predlagatelju. Ja kao čovjek koji se zalaže za ne formalno da kažem participaciju, ali priklanjam se onim ljudima koji razumiju da u sastavu Ustavnog suda iskreno i korisno treba biti netko od pripadnika manjina onda to ne smije biti urađeno kroz mala vrata. Kroz, kroz rupu na krovu. Jer to niti ima smisla, niti je to korisno, niti time šaljemo dobru poruku niti mislim da bismo na to, na to pristali. Ja sam vrlo uvjeren da u ovom glasanju zapravo nećemo, nećemo na to pristati. I sad, ja ću kao čovjek reći da upravo zato što, što ako upotrebljavamo takvu metodu onda hoću ovdje javno reći da u tome vidim neiskrenost. kad, mogao bih se složiti s još jednom stvari. Mi smo u prošloj rundi biranja članova Ustavnog suda pokazali izvjesnu dozu nesnalaženja. Čak bih u nekim postupcima mogao pročitati izvjesnu dozu neiskrenosti. Kad se to nastavlja onda je, onda smo nekako rekao bih na istom «phonu». Ja se sjećam još jedne stvari koja nije vezana za izbor Ustavnog suda, ali jeste vezana za učešće manjina u ovom Domu. Na sličan način razgovaralo se o predstavnicima manjina u ovom Domu. Na sličan način se razgovaralo o pravima na glasanje i o još nekim drugim odlukama koje su ovdje donašane ili su ovdje predlagane. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda potpredsjednik Doma, poštovani zastupnik Mato Arlović. predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ma nema smisla ispravljati raspravu jer je očigledno ovdje jedna stranka iz reda nacionalnih manjina protiv onih koji pripadaju toj nacionalnoj manjini, a koji nisu spremni biti podložni utjecaju, političkom utjecaju te stranke. Inače ne mogu objasniti i to iz pravilnika kako je moguće da neto kaže da je licemjerno predlagati ovo što je predloženo amandmanom, to se mislim na mene, ako je kandidat između ostaloga zaposlen u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske gdje radi i gdje je sve do sada dobio pozitivne ocjene za svoj rad, jer se u upravi u ministarstvu ocjenjuje za rad. I postavlja se pitanje kako je onda moguće od strane i vas kolega, a kolege Pupovca prije toga iznositi činjenice i podatke kojim se zapravo diskreditira čovjeka, mislim da je to nepošteno. I ne samo ne licemjerno. I molim vas kolege vodite računa o tome da u ovom Saboru treba koristiti Ustav i zakon na dobrobit, a ne protiv čovjeka. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić, petminutna rasprava u ime kluba HSS-a. Izvolite. Pa evo Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke nije se uključivao u raspravu onih 10 minuta i nismo imali namjeru raspravljati, jer smatramo da svaka rasprava o pojedinom kandidatu u ovom Domu ima određenu težinu i svaka rasprava predstavlja određenu hipoteku za one koji su izabrani. I mi kao Klub zastupnika imamo predstavnika u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i na tom Odboru smo sudjelovali i aktivno i ispitivali smo kandidate i na temelju onih saznanja koje smo stekli uvjerenja dakako da smo glasovali o prijedlogu kandidata. Ma dakako da nismo ispunili svoja priželjkivanja vjerojatno kao i svaki klub. Među tim kandidatima bilo je dobrih, bilo je odličnih, dobrih i lošijih. Međutim zbog digniteta i ovog Doma i Ustavnog suda mislimo da ne treba raspravljati o kandidatima na način kako smo mi to raspravljali, jer glasovanje je tajno. U tajnom glasovanju će svatko izreći svoje mišljenje o tome. I u konačnici zaista nemojmo ni podcjenjivati Ustavni sud, nemojmo ni pretjerivati. Jer sasvim je sigurno da u Republici Hrvatskoj ima daleko boljih kandidata za ustavne suce nego što smo ih dobili na natječaj. Međutim Odbor i ovaj Sabor mogu birati samo između onih koji su se prijavili. I oni koji su se prijavili ponovno se rangiraju na razno razne način i učinimo kraj glasovanjem jer zaista rasprave o pojedinim kandidatima imaju težinu i nisu potrebne i ti izabrani kandidati ne trebaju nositi za sobom … Hvala lijepa. Završni osvrt, predsjednik Odbora, Dražen Bošnjaković. Izvolite predsjedniče. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege želim se zahvaliti svima na raspraviti. Ali želim se zahvaliti i članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji su doista sudjelovali na jedan vrlo kvalitetan način u cijeloj ovoj proceduri koja je i prilično složena. Jer zaista izbor sudaca Ustavnog suda je jedno vrlo značajno pitanje u našem u našem Saboru. Moram posvjedočiti još jedanput da smo proveli proceduru potpuno sukladno ustavnom zakonu i mislim da na proceduru nikakvih primjedbi ne može biti i nema je. Žao mi je, bilo je određenih ponovno rasprava vezano za proceduru koju smo proveli u 6. i u 7. mjesecu. Bile su i malo teže riječi da smo silovali to. Međutim nismo. Ja bih isto osobno volio da smo u 6. i 7. mjesecu imali puno više vremena, da smo puno više mogli raspravljati o kandidatima, međutim nekada ne utječemo na to koliko vremena za nešto da obavimo imamo. Ovdje smo imali nešto manje, ali sve smo zakonske uvjete ispunili, sve zakonske etape koje zakon predviđa u izboru sudaca smo proveli. I na koncu konca želim samo podsjetiti da ove ustavne suce koje smo do sada izabrali to je profesor Krapac, to je gospođa Snježana Bagić, doktor Marko Babić, gospođa Jasna Omejec, sve mislim da su jako dobro kandidati, da će biti jako dobri suci Ustavnog suda i da je izbor bio pravi. Ovdje imamo listu od 7 kandidata. Do nje smo došli kroz jednu zaista vrlo korektnu raspravu jučer na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Često smo se u toj raspravi i razišli. Međutim opet smo na jedan ja bih rekao korektan način došli do ovih 7 imena za koja držimo da su najkvalitetnija i nudimo ih da između tih 7 imena vi izaberete 5. Vidjet ćete da to nije lako. Treba kandidat dobiti znači većinu, kvalificiranu. Vidjet ćemo koliko ćemo ih danas izabrati. Žao mi je vezano za izlaganje uvaženog kolege Pupovca. Moram samo reći da o gospođi kandidatkinji koju je spominjao niti jedna ružna ili loša rečenica na sjednici Odbora nije izrečena. Naprosto u raspravi drugi kandidati su ovaj put dobili veći broj glasova. Oni su predloženi Hrvatskom saboru i Hrvatski sabor će odlučiti koga će izabrati. Želim se odmah očitovati i na amandman kolege Mate Arlovića. O tome smo mi jučer na Odboru i raspravljali. Kolega Arlović je već jučer na Odboru tražio da listu proširimo na 8 kandidata. Također predložio ovo ime. Međutim i nakon rasprave o tome mi smo jednoglasno zauzeli stav da idemo sa listom 7. I stoga evo ja neću niti sazivati sjednicu Odbora za Ustav da raspravimo o tome, nego naprosto iz tih razloga nije mi prihvatljiv ovaj amandman koji je kolega Arlović sasvim sigurno u dobroj vjeri i dobroj namjeri podnio. Hvala još jednom svima. I obavili smo doista mislim korektan posao. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovom amandmanu kolege Arlovića prije onoga glasovanja o